Prelazimo na iduću točku dnevnog reda, a to je - Prijedlog Odluke o proglašenju "Dana prava osoba s duševnim smetnjama" u Republici Hrvatskoj Predlagatelj odluke je Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Prijedlog akta primili ste ranije. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe za drugo čitanje zakona, članak 155. do 157. Poslovnika. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave jer tako predviđa članak 164. Poslovnika. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Gospođa zastupnica Ana Komparić Devčić u ime predlagatelja u ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb predlaže Hrvatskome saboru da donese sljedeću odluku, to je Odluka o proglašenju "Dana prava osoba s duševnim smetnjama" u Republici Hrvatskoj sa sljedećim obrazloženjem: - Proglašavanjem 6. lipnja Danom prava osoba sa duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj Republika Hrvatska se svrstava u zemlje koje prednjače u zaštiti prava osoba sa duševnim smetnjama, a temeljene na činjenici da kod nas postoji 130-godišnja tradicija zaštite prava osoba s duševnim smetnjama. Posebno obilježavanje toga dana posvećenog pravima osoba s duševnim smetnjama opravdano je i s obzirom na njihovo nedvojbeno specifičnu poziciju u svim društvima i u svim vremenima. Na taj način bi se potaknule sve društvene, stručne i zakonske aktivnosti usmjerene na puno i ničim ograničeno pravo na jednake uvjete liječenja kakve imaju i svi ostali pacijenti na bilo kojim drugim područjima medicine. Pravo na uklanjanje bilo kojih stigmatizirajućih, diskriminirajućih odnosa prema njima od strane bilo kojeg pojedinca ili bilo koje institucije. Pravo na najmanje restriktivne mjere kada postoje opravdani razlozi za privremeno ili trajno ograničavanje njihovih prava. Pravo na zaštitu imovine prema jednakim standardima koji vrijede i za sve ostale građane. Pravo na kompetentno zastupanje u svim postupcima u kojima sami nisu sposobni zaštiti svoje interese, pravo na liječenje tijekom trajanja kaznenog postupka te izvršenje kazne ili prava na jednake uvjete suđenja kakve imaju svi drugi građani na bilo kojem području kaznenog ili građanskog prava. Iz svega navedenog još jedanput predlažem u ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskome saboru da donese Odluku da 6. lipnja proglasimo Danom prava osoba s duševnim smetnjama. Hvala. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ u vezi ovog prijedloga? Otvaram raspravu. Da li želi netko u ime, nema u ime odbora jer samo je ovaj odbor raspravljao, oni su se očitovali kao predlagatelji. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite.

narušavanja kvalitete života naravno pojedinca i njegove obitelji te značajnog udjela u korištenju zdravstvene zaštite predstavljaju jedan od prioritetnih javno-zdravstvenih problema. To je uvidio i Hrvatski zavod za javno zdravstvo kada je 1961. formirao Registar za psihoze u Hrvatskoj koji je imao određene

godinama sudjeluje 6 do 7% u ukupnom bolničkom pobolu dok je po broju dana bolničkog liječenja vodeća skupina. A duševni poremećaj uzrokovan je alkoholom i šizofrenija su vodeće dijagnostičke kategorije u bolničkom pobolu. A ovo dovoljno govori već samo za sebe da uistinu ovim poremećajima treba posvetiti pozornost, ali kako mi danas smo ovdje u smislu donošenja, dakle obilježavanja Dana oboljelih od duševnih bolesti, zasigurno je opravdano. S obzirom na njihovu nedvojbeno specifičnu poziciju u svim društvima i svim vremenima koja je dominantno uvjetovana, dakle redukcijom njihovih osobnih kapaciteta da sami zastupaju svoje interese i u ostvarenju univerzalni prava i sloboda svakog čovjeka. Stoga im je privremeno i trajno potrebna posebna pomoć i podrška upravo na tom području na kojem danas nisu dostatno izjednačeni s drugim kategorijama bolesnika. Dakle, ali moramo biti isto pravedni i reći da ne počinje dakle skrb za te oboljele od duševnih poremećaja danas s nama, nego da u Hrvatskoj postoji relativno duga tradicija. To je oko 130 godina, tradicija zašite osoba sa duševnim smetnjama. Naime, 6. lipnja 1880. godine naredbom broj 11. 1324. Kraljevske zemaljske vlade, odjel unutarnje usvojene Statut kraljevskog zemaljskog zavoda za umobolne Stenjevcu, kako se to, je sada zvala ova klinika, bolnica Vrapče. A taj statut čije su humanističke i stručne postavke i danas u mnogo čemu aktualne, jedan od najvažnijih dokumenata u povijesti hrvatskih nastojanja usmjerena što je moguće bolje osiguranje prava osoba sa duševnim smetnjama. Dakle, s obilježavanjem ovog dana, dakle postoji jedna u povijesnom smislu, ali današnjim danom, dakle proglašenje 6. Lipnja, danom prava osoba sa duševnim smetnjama. Republika Hrvatska se svrstava u zemlje koje prednjače u zaštiti prava osoba sa duševnim smetnjama. Na način da bi se potaknule sve društvene, stručne i zakonske aktivnosti usmjerene na puno i ničim ograničeno pravo na jednake uvjete liječenja kakve imaju i svi ostali pacijenti na bilo kom drugom području. Medicinska skrb, pravo na uklanjanje bilo kojih stigmatizirajućih, diskriminirajućih odnosa prema njima od strane bilo kojeg pojedinca ili institucije. Pravo na najmanje restriktivne mjere kada postoje opravdani razlozi za privremeno ili trajnije ograničavanje njihovih prava. Pravo na zaštitu imovine prema jednakim standardima koji vrijede i za sve ostale građane. Pravo na kompetentno zastupanje u svim postupcima u kojima sam nisu sposobni zaštiti svoje interese. Pravo na liječenje tijekom trajanja kaznenog postupka te izvršavanja kazne i pravo na jednake uvijete suđenja kakve imaju svi drugi građani na bilo kom području kaznenog i građanskog prava. Dakle, sve su navedene vrlo jasno i precizno, sva prava kao takva. prava osoba s duševnim smetnjama 6. lipnja sukladno najvišim humanističkim, demokratskim i zakonskim standardima. Trebalo bi biti jedan od najvažnijih povoda za praktičnu praktičnu provjeru do sada postignutih rezultata za predlaganje i provođenje novih mjera usmjerenih na realizaciju prava ove vulnerabilne populacije. Te za njihovu implementaciju u svakodnevnu društvenu, zakonsku i psihijatrijsku praksu. Mislim da je sve jasno rečeno i da nas to u svakom slučaju, dakle mora ojačati uz obilježavanje ovog dana 6. lipnja. Ojačavat da svakodnevno ukazujemo na još uvijek široki spektar nedovoljno osiguranih prava osoba s duševnim smetnjama. Trebamo poticati sve aktivnosti umjerene na pretvaranje univerzalnog prihvaćenih načela u svakodnevnu praksu hrvatske psihijatrije i poticati pravedan odnos cijelog hrvatskog društva prema osobama s društvenim smetnjama. U skladu sa time klub HDZ će podržati prijedlog da se dan 6. lipnja proglasi danom prava osoba s duševnim smetnjama. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime kluba HNS-a gospođa zastupnica Sonja König. Izvolite. **König, Sonja (HNS)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Duševne bolesti iako vjerojatno postoje od pamtivijeka, tijekom razvoja čovječanstva mijenjaju svoj društveni status, kliničku sliku, tijek, načine liječenja i prognozu. U primitivnim društvima duševnog se bolesnika najčešće smatralo sramotom, kaznom, prokletstvo i slično. Bilo je društava koja su društvene bolesnike spaljivali na lomači, kažnjavali su ih, izolirali kao kriminalce, gubavce i njima slične. Još u 19. st. u većini europskih zemalja status duševnog bolesnika bio je sličan status teških kriminalaca. Danas status, odnosno jednakost pred zakonom svih proglašavaju Ustav i država diljem svijeta, pa tako i naš Ustav, Ustav Republike Hrvatske. No, gledajući svijet oko sebe i život oko sebe postavlja se pitanje koliko smo zapravo u svojim prvima jednaki? Načela o zaštiti duševno bolesnih osoba i unaprjeđenju zaštite duševnog zdravlja usvojeno još 1991. godine navode kako svi imaju pravo na najbolju moguću zaštitu duševnog zdravlja u sklopu zdravstvenog i socijalnog sustava. Njihova prava trebaju im biti osigurana i provedena uz poštivanje dostojanstva i bez diskriminacije. Liječenje se treba provoditi u okruženju prikladnom njihovim potrebama, te fizičkoj zaštiti kako njih samih tako i drugih osoba, a plan tretmana je potrebno individualizirati kako bi bio prikladan svakom pacijentu osobno. Načela posebno ističu pravo pacijenata na privatnost, slobodu vjerovanja i slobodu komunikacije. Ma posjetimo li koju od bolnica za duševne bolesti nameće se pitanje koliko je stanje u Republici Hrvatskoj usklađeno s navedenim standardima, te koliko je vremena potrebno za implementaciju nekih od navedenih postavki. No, ono što se može zamijetiti posljednjih godina je ipak određeni pomak na bolje koji je doduše još uvijek malen, ali ipak izražava težnju za pomicanjem boljih životnih uvjeta duševnih bolesnika. Duševni je bolesnik, nažalost često još uvijek stigmatiziran kao i njegova obitelj. Stigmatizirani su i psihijatrijske ustanove i osoblje koje se bavi duševnim bolesnicima. Osobito su zabrinjavajući nedostatak kapaciteta, zastarjela oprema, derutne prostorije i sanitarni čvorovi te potreba za izgradnjom dodatnih prostora podijeljenih na odjele u koje su smješteni pacijenti prema njihovim tegobama uz primjerenu njegu i tretman, te osoblje zaduženo i kvalificirano za njihovo liječenje i resocijalizaciju. I iako, proglašenjem dana prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj nećemo riješiti probleme s kojima se te osobe, ali i institucije susreću. To će barem biti prilika da se neke greške uopće i uvjeti poboljšaju. I zato će klub HNS-a sa zadovoljstvom podržati ovaj prijedlog. Hvala **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Hvala lijepo gospodine predsjedniče, zamjeniče ministra. relativno visoke provilencije, zatim čestog kroničnog toka, a isto tako početka u adolescenciji, ili u ranoj odrasloj dobi problemi poremećaja mentalnog odnosno duševnog zdravlja predstavljaju jedan od javno zdravstvenih prioriteta u Hrvatskoj. I ovo proglašenje Dana mentalnog zdravlja to je zapravo jedna prilika jedinstvene kampanje na svjetskoj razini, odnosno sada na hrvatskoj razini koja naglašava promicanje mentalnog zdravlja, odnosno usmjerava pažnju na problematiku koju takvi bolesnici imaju, a isto tako njihove obitelji. Evo čuli smo malo prije da Hrvatska ima dugogodišnju tradiciju, 130 godina tradicije mentalnog zdravlja. Međutim, isto tako možemo reći da je jedna od rijetkih europskih zemalja koja nije utvrdila niti jedan pravi važni korak prema organizaciji službe za liječenje mentalnih poremećaja u zajednici prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Isto tako, znamo da imamo i Nacionalnu strategiju za mentalno zdravlje. Međutim, ona se ne provodi, a i u njoj je naglašeno zapravo nedostatak upravo ovih izvanbolničkih centara centara koji je jedan od glavnih problema zdravstvenog, a i socijalnog sustava za takve bolesnike. Držimo da je društvena podrška i poželjna socijalna okolina. Oni su jako bitni i mogu utjecati na ishod liječenja i na poboljšanje kvaliteta života oboljelih od mentalnih bolesti. I potrebno je puno više ulagati i u prevenciju, odnosno zaštitu mentalnog zdravlja. Cilj je naravno rano otkrivanje, dijagnosticiranje, liječenje psihičkih poremećaja, a uspješnost liječenja smanjuje broj relapsa bolesti i dovodi naravno do kvalitetnijeg, zapravo funkcioniranja pojedinca. Pitamo se vrlo često koji je to broj ljudi koji boluje od mentalnih bolesti. On se prati na temelju epidemioloških podataka iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a on se zapravo bazira na bolničkoj statistici. I prema podacima broj bolničkih liječenja je na žalost u porastu posebno kad su u pitanju i PTSP i depresije, a spominjali smo malo prije šizofreniju, vrlo teško oboljenje koje se najčešće hospitalizira i zbog toga se kaže da je i najskuplje. Međutim, šizofreni bolesnici obzirom da se često hospitaliziraju njima je upravo podrška na terenu vrlo bitna jer na taj način bi se zapravo smanjivao relaps odnosno smanjivalo bi se ponovne hospitalizacije takvih bolesnika. Spomenuta je isto tako stigma. Stigmatizacija zapravo izaziva veliku patnju bolesnika, uvelike smanjuje kvalitetu oboljenja oboljelih, a isto tako i njihove obitelji, odnosno njihove okoline. Osposobljavanje bolesnika za što bolje socijalno funkcioniranje nakon izlaska iz bolnice je jako bitno. Znači, ona uključuje rehabilitaciju i resocijalizaciju, odnosno ona sva prava koja su navedena u uvodnom izlaganju da ih sada ovdje ne ponavljam. Izvanbolničku skrb se može raditi kroz osobne asistente i timove podrške u kući koji bi se mogli, koji se organiziraju kroz civilno društvo i mogli bi se još dalje organizirati na takvom nivou. Ovaj oblik skrbi je isto tako kompatibilan i sa bolničkom i ambulantnom liječenju i predstavlja zapravo takvu jednu odličnu nadopunu medicinskoj skrbi. Naravno i ovo je medicinska skrb, ali je izvaninstitucionalna. Na ovaj način bi zapravo izbjegli onu grubu hospitalizaciju, odnosno bilo bi sigurno manji broj hospitalizacija, jer na žalost takve su hospitalizacije vrlo česte i na silu i onako policija dođe sa lisicama itd. što je dodatni stres i za bolesnika i za okolinu, odnosno za njegovu obitelj. Dosta kao predstavnica lokalne samouprave i izvršne vlasti dosta surađivam sa udrugama roditelja ovakvih bolesnika. Svjesna sam toga da lokalna samouprava ima veliku ulogu u tome. I prikazat ću vam otprilike kako izgleda skrb o duševnim bolesnicima iz kuta roditelja. Naime, o psihičkim bolesnicima uglavnom skrbe roditelji, pretežno majke. Vrlo često te majke primaju frustracije i agresiju svojih kćeri, sinova ne samo zbog prirode bolesti nego zbog toga što su na žalost to jedine osobe s kojima komuniciraju. proizilazi, takvih bolesnika proizilazi iz usamljenosti, iz odbačenosti a svi bi oni htjeli živjeti normalno kao i svi mi. Liječenje se na žalost ponavljam svodi na česte hospitalizacije i to uglavnom nakon agresivnih ispada, izostanka medikamentozne terapije. A kad smo već kod toga nadzor nad terapijom na žalost vrše upravo te majke ili neki drugi članovi obitelji, a ne medicinsko osoblje ili obiteljski liječnik, patronažna sestra itd. što bi se moglo napraviti kod onih mobilnih timova koje sam malo prije spomenula. Isto tako i obitelji koji imaju takve bolesnike su vrlo često u našem društvu u izolaciji. I na kraju, na žalost na kraju su takve obitelji često skrivaju takve bolesnike. To je kod nas sramota. I onda se kasno se i javi na liječenje, a pomoć takvom bolesniku, duševnom bolesniku je vrlo često upravo proporcionalna sa što ranijim otkrivanjem, odnosno što ranijim javljanjem tog bolesnika na skrb. Zaštita i skrb o duševnim bolesnicima, bolesnim osobama. Osim znači što spada u područje klasične psihijatrije to je ipak kao što vidimo društveni problem, odnosno javno zdravstveni problem, stvaranje boljih uvjeta za ove naše sugrađane, rodbinu, obitelj, ljude. Do sada je na žalost ovisila samo o požrtvovnosti i entuzijazmima pojedinaca i liječnika koji su vrlo često inicijatori okupljanja roditelja u udruge roditelja bolesnika koji su, psihičkih bolesnika. Vrijeme je da kao moderno društvo, odnosno kao odgovorno društvo osvijestimo stav prema takvim bolesnicima i da takvi ljudi ne ovise samo o pomoći od roditelja, od susjeda, obitelji, prijatelja, nego da se zapravo skrb o takvim bolesnicima riješi na ovakav sustavan način. ovim putem izražavam podršku svim roditeljima koji su se okupili po istom zapravo problemu, a to je jer imaju psihički oboljele osobe u svojoj obitelji. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Klub HDSSB-a će podržati Prijedlog odluke o proglašenju Dana prava osoba s duševnim smetnjama u RH. No, evo i ovom prilikom želimo ukazati na postojeće stanje u mentalnom u odnosno u veličini problema mentalnih, duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja u Hrvatskoj. I prema određenim procjenama opterećenja u bolestima za Hrvatsku, mentalni i neurološki poremećaj na drugom su mjestu među vodećim skupinama, kod muškaraca s udjelom 20,7%, a kod žena s udjelom 25,6%. Također među 10 vodećih uzroka prema pojedinačnim dijagnostičkim kategorijama tri su skupne mentalnih i duševnih poremećaja. Unipolarni, depresivni poremećaji s udjelom 7,5%, na trećem mjestu slijedi duševni poremećaji uzrokovani alkoholom s udjelom 4,7%, te Alzheimerova i druge demencije s udjelom 2,6% na 7. mjestu. Sami mentalni odnosno duševni poremećaj sudjeluju s udjelom 6 do 7% u ukupnom bolničkom pobolu u Hrvatskoj, a najveći broj hospitalizacija u dobi od 20 do 59 godina što ih svrstava u vodeće uzroke bolničkog pobola u radnoj aktivnoj dobi. Osim toga svaki 4. ili 5. dan bolničkog liječenja koristi se za mentalne, duševne poremećaje te su i vodeća skupina bolničkog pobola po korištenju dana bolničkog liječenja. bolničkog liječenja. 2010. godine registrirano je ukupno 41.144 hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja te se ova skupina s udjelom od 7,2% nalazila na 7. mjestu u ukupnom bolničkom pobolu u Hrvatskoj. Također milijun 448 tisuća 976 dana bolničkog liječenja korišteno je za mentalne odnosno duševne poremećaje te su kao vodeća skupina u ukupnom broju dana bolničkog liječenja sudjelovali sa 23,6%. Prema podskupinama najučestalije dijagnoze mentalnih i duševnih poremećaja su skupina šizofrenija, šizotipni i sumanuti poremećaj, duševni poremećaj uzrokovani uzimanjem psihoaktivnih tvari, afektivni poremećaj, neurotski vezani uz stres i somatoforni poremećaj, te organski-simptomatski-duševni poremećaj. Duševni poremećaj uzrokovani alkoholom, šizofrenija, depresivni poremećaj i reakcije na teški stres uključujući i postreumatski stresni poremećaj PTSP kao pojedinačne dijagnoze predstavljaju skoro 2/3 svih uzroka bolničkih pobola zbog mentalnih i duševnih poremećaja. Znatne se razlike bilježe i u bolničkom pobolu U 2010. godini muškarci su najviše bili hospitalizirani zbog duševnih poremećaja uzrokovanih alkoholom, šizofrenije, reakcija na teški stres uključujući i PTSP, dok su žene najčešće bile hospitalizirane zbog depresivnih poremećaja šizofrenije, ostalih duševnih poremećaja uzrokovanih disfunkcijom mozga i fizičkom bolesti, te duševnih poremećaja uzrokovanih alkoholom te šizoafektivnih poremećaja. U 2010. godini u dobi, dakle to su podaci koje je izradio Zavod za javno zdravstvo, obzirom da novi podaci ne postoje ali oni također mogu preslikati i biti vjerodostojna činjenica i ove rasprave. u dobi do 9 godina u 2010. godini bilo je više hospitalizacija dječaka od djevojčica. Najčešći razlozi hospitalizacija bili su zbog specifičnih poremećaja razvoja govora jezika, te motoričkih funkcija, slijede pervazivni razvojni poremećaj te ostali poremećaji ponašanja i osjećaja. U dobi od 10 do 19 godina također je bilo skoro dvostruko više hospitalizacija dječaka. Najčešći razlozi hospitalizacija bili su mješoviti poremećaji ponašanja i osjećaja, duševni poremećaj, poremećaj ponašanja uzrokovanih alkoholom kao i emocionalni poremećaj te reakcije na teški stres. U dobi od 20 do 39 godina dvostruko je više bilo hospitalizacija muškaraca, a vodeći uzroci hospitalizacije bili su šizofrenija, duševni poremećaj uzrokovani alkoholom, teški stres uključujući i PTSP. U dobi od 40 do 59 godina bilo je 2,5 puta više hospitalizacija muškaraca nego žena, a vodeći uzroci hospitalizacija bili su duševni poremećaj uzrokovani alkoholom, depresivni poremećaj, šizofrenije, reakcije na teški stres uključujući i PTSP. U dobi od 60 i više godina žene su češće hospitalizirane nego muškarci, a najčešći razlozi hospitalizacije bili su psihoorganski sindromi, duševni poremećaj uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga, duševni poremećaj uzrokovani alkoholom te teški stres. Na razini primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj mentalni odnosno duševni poremećaji sudjeluju s ukupnim udjelom 4 do 5%, a 2010. ukupno je registrirano 593 tisuće 647 dijagnoza te se ova skupina s udjelom od 5,2% nalazila na 8. mjestu. Tako se najveći broj dijagnoza oko 65% registrira za dob od 20 do 64 godine, mentalni odnosno duševni poremećaj na razini primarne zdravstvene zaštite predstavljaju jedan od vodećih uzroka pobola u radno aktivnoj dobi. Analizu pobola na razini primarne zdravstvene zaštite prema županijama prebivališta za 2010. godinu pokazuje da se mentalni i duševni poremećaj sudjelovali ukupnom pobolu županija s udjelom od 4% grad Zagreb do 7,2% Vukovarsko-srijemska županija, a ukupan broj dijagnoza mentalnih odnosno duševnih poremećaj stopa na 10 tisuća stanovnika prema županijama dovoljno pokazuje da je jedna od gotovo od najvećih bolesti upravo mentalni odnosno duševni poremećaj. U Registru osoba sa invaliditetom registrirano je 136115 osoba čiji su uzroci invaliditeta ili komorbiditne dijagnoze koja pridonose funkcionalnom oštećenju i skupine duševnih poremećaja i mentalne retardacije što je negdje oko 26% svih uzroka invaliditeta, a najčešći uzroci invaliditeta koji pridonose funkcionalnom oštećenju osobe vezani su uz stres sa udjelom oko 30%. Vezano za smrtnost, mentalni odnosno duševni poremećaji rjeđe se navode kao osnovni uzrok smrti te u ukupnom mortalitetu u Hrvatskoj sudjeluju sa oko 1,5 do 2%, a do 2%, a 2010. ukupno je registrirano 1001 smrt zbog mentalnih odnosno duševnih poremećaja i s udjelom 1,9% nalaze se na sedmom mjestu uzroka smrti u Hrvatskoj. Najčešće dijagnoze bile su duševni poremećaji uzrokovani alkoholom 265 slučaja, nespecificirana demencija 314 slučajeva, poremećaji ličnosti, stres, oštećenje i disfunkcija mozga 258 slučajeva. Iz svega ovoga vidljivo je da da je bolest, odnosno duševni i mentalni poremećaj jedan od važnijih bolesti u Republici Hrvatskoj i ja se nadam da ovi postoci obzirom da je stres jedan od najvažnijih u postotcima u Republici Hrvatskoj neće biti povećan zbog povećanja PDV-ana 25%, zbog povećanja cijene struje, plina, zbog pada gospodarske aktivnosti od 9,4%, zbog nemogućnosti umirovljenika da sa svojom mirovinom preživi onih mjesec dana, zbog nemogućnosti radnika da prehrani svoju obitelj, zbog nemogućnosti onih koji rade, a šest i više mjeseci nisu dobili svoju plaću za rad da isto tako prehrane svoju obitelj, pošalju djecu u školu, na studije, da evo ovaj pokazatelj stanja mentalnih i duševnih poremećaja u Republici Hrvatskoj zahvaljujući tim velikim aktivnostima i velikim mjerama koje su bile usmjerene ka poboljšanju i standardu života svih građana Republike Hrvatske neće utjecati na to da se ovi postotci još više povećaju i da nas proglase ludom nacijom. Dakle, podržat ćemo Prijedlog odluke o proglašenju Dana prava osoba s duševnim smetnjama, ali se nadamo da u Hrvatskoj se ovi postotci osoba s mentalnim i duševnim poremećajem zahvaljujući mjerama Vlade Republike Hrvatske neće povećati nego da ćemo konačno dočekati obećanja iz Plana 21 koji više ne postoji, koji je ostao mrtvo slovo na papiru i da ćemo konačno bolje živjeti u Hrvatskoj. No za to je potrebno, gospodo iz Vlade, početi i raditi. Na samom kraju, želim ukazati na stanje u psihijatriji za koju se izdvaja, ali ipak ne u dovoljnoj mjeri kao za ostale grane medicine jer je psihijatrija uvijek bila na repu ili na kraju cijelog sustava financiranja financiranja u zdravstvu zbog pogrešnog stava kako psihijatriji nisu potrebni skupi aparati ni dijagnostika pa joj ne treba ni previše novca. Međutim, edukacija psihijatra je dugotrajna i složena, osobito po pitanju pojedinih subspecijalizacija te rapidskih postupaka za pojedine poremećaje, primjerice ovisnost, PTSP koji zahtijeva cijeli tim stručnjaka za relativno relativno i mali i veliki broj pacijenata. Uz to potrebno je svakako više ulagati u prevenciji i zaštitu mentalnog zdravlja. Bez mentalnog zdravlja nema ni napretka nacije jer njegovim izostankom raste agresija, povećava se broj samoubojstava, invalidnosti, zbog čega treba posvetiti veliku pažnju pacijentima, ali isto tako i svim onima koji se pripremaju zahvaljujući tim velikim mjerama oporavka i boljeg života postati pacijenti Ministarstva zdravstva, nemajući mogućnost preživjeti mjesec dana, nemajući mogućnost dobiti plaću od koje se može živjeti, nemajući mogućnost školovati djecu, poslati ih na studije, nemajući mogućnost kupiti unuku ili unuci poklon za Božić, Uskrs ili rođendan i nemajući mogućnost živjeti životom dostojnog čovjeka. Podržavamo Prijedlog odluke o proglašenju Dana prava osoba s duševnim smetnjama, ali Vlado Republike Hrvatske počnite raditi. Hvala. Ispravak netočnog navoda, izvolite gospodine zastupniče Tomić. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Evo ispravio bih netočan navod gospodina zastupnika Zorana Vinkovića koji je rekao da Plan 21 ne postoji. On itekako postoji i provodi se. Bili bismo sretni u Slavoniji kada bi stranka na vlasti u Slavoniji isto imala bilo kakav plan. Hvala lijepo. Hvala lijepa. I pojedinačna rasprava. Za pojedinačnu raspravu javila se jedino gospođa zastupnica Ruža Tomašić. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče. Pa naravno da ćemo podržat Prijedlog odluke o proglašenju Dana prava osoba s duševnim smetnjama, mi kao narod imamo tendenciju da predlažemo zakone, odluke koje su kako kažemo među prvima ili među najboljima u Europi, ali kada dođe do provođenja tih zakona ili odluka tu baš nismo ni blizu, čak nismo ni u prosjeku negdje odnosno što predlažemo. Da li će ovaj prijedlog ostati samo to kao prijedlog i onda ćemo zaboravit o tome, imat ćemo jedan dan u godini gdje ćemo se sjetiti osoba sa duševnim smetnjama ili ćemo nastaviti dalje. Da li ćemo imati bar taj dan? Dan otvorenih vrata u institucijama gdje se skrbi o tim osobama sa duševnim smetnjama, gdje mogu ljudi doći vidjeti što se događa, upoznati se s tim osobama da vide da su to jednostavno ljudi kao i mi, da to nisu nikakva čudovišta. Da li ćemo učiti djecu od vrtića, od malih nogu da takve osobe postoje ili ponavljam da li ćemo to zaboraviti i pravit ćemo se kao jedna velika nacija kako smo mi okrenuti prema Europi, kako se brinemo o svima, a zapravo samo deklarativno jednom u godini. Kolegica Šimac-Bonačić je rekla da roditelji skrivaju ili se izoliraju od okoline. Pa naravno da se skrivaju, puno njih. A tu smo mi krivi jer nismo

ne bi volio da nas zovu ludom nacijom. Pa ja mislim da nas nitko ne zove ludom nacijom, ali nas itekako svi zovu dodvorničkom nacijom jer izgleda da su nam svi preči i svi bliži osim domicilnog stanovništva. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Rasprava o tekstu prijedloga odluke je završena. Prije toga naravno sam trebao reći zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Najvjerojatnije u petak. A imate vi? Oprostite. Sad samo, ne moram dobiti konsenzus ali svih u dvorani. Dakle, ja sam rekao da je rasprava zaključena, ali ako ima netko, dakle ja predlažem da ipak damo predstavniku predlagatelja, ali moramo se svi usuglasiti u dvorani. se slažete? U tom slučaju predstavnik predlagatelja Vlade gospodin Cesarić zamjenik ministra imate riječ. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici. Dakle, ja sam predstavnik Vlade, a predlagatelj je Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskog sabora koje je donijelo mišljenje da se dan 6. lipnja proglasi Danom prava duševnih bolesnika. No, Ministarstvo zdravlja je dostavilo mišljenje odboru da se dan 6. lipnja proglasi Danom prava osoba s duševnim smetnjama. Tijekom rasprave čuli ste da se često spominje mentalni poremećaj, duševna bolest, šizofrenija itd. Upravo Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama naglašava da je potrebno upotrebljavati izraz duševne smetnje, a ne stigmatizirati ljude sa terminima bolest, bolest, poremećaj itd. Dakle, Ministarstvo zdravlja podržava inicijativu predlagatelja radi nedvojbeno pozitivne svrhe i cilja kojim se dakle dan 6. lipnja proglasi Danom prava osoba s duševnim smetnjama. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Dakle, rasprava je sada zaključena. O tekstu prijedloga odluke ćemo glasovati najvjerojatnije u petak kad se steknu poslovnički uvjeti. Hvala vam